Доброго дня, шановні народні депутати! У зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, які передбачені до розгляду на позачерговому засіданні, вам надано. Шановні колеги, прошу народних депутатів підготуватись до електронної реєстрації. Нагадую: після початку реєстрації необхідно доторкнутись до сенсорної кнопки, утримуючи сенсорну кнопку натиснути на зелену кнопку "за" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові до реєстрації? Прекрасно. Прошу народних депутатів реєструватися. 14:01:19 В залі В залі зареєстровано 99 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Зараз-зараз, одну секундочку, я спочатку церемоніальну частину. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата України Івана Івановича Крулька. Давайте привітаємо! (Оплески) Іван Іванович, міцного здоров'я вам, парламентських злетів і всіх-всіх благ бажаємо! Шановні колеги, перед тим, як ми розпочнемо розгляд питань, надійшла заява від двох депутатських фракцій, які просять перерву з заміною на виступ. Хто виступати буде? Шановні українці! Наступного тижня виповнюється рік, як з Офісу Зеленського злили інформацію з грифом "цілком таємно" про операцію українських спецслужб із затримання російських терористів з ПВК "Вагнер". За цей рік Зеленський пройшов довгий шлях від брехні, ніби операція – вигадка, до явки з повинною, що операція не просто була, а це він особисто про щось там попередив Лукашенка. Але за рік ми так і не наблизилися до головної відповіді: хто є російським "кротом". Хоча для більшості свідомих українців це секрет Полішинеля. І навіть коли опозиція вимагала створити ТСК в парламенті по розслідуванню цієї державної зради, "слуги" Зеленського спочатку тягнули час, а потім створили димову завісу разом з "п'ятою колоною". Представників проукраїнської опозиції в складі цієї димової ТСК немає, бо розслідування зриву "вагнерівської спецоперації" не відноситься до її сфери відання, воно не прописано офіційно. І загалом, за інформацією українських журналістів, в липні-грудні 20-го було зірвано сім операцій українських розвідників, внаслідок чого загинули громадяни України. І поки три десятки вбивць українців залишаються на волі, українська влада кинула за грати бойового генерала Ігоря Павловського, одного з ключових командувачів обороною Маріуполя. Так само влада тримає в заручниках Валерія Шандру, керівника єдиного в Україні оборонного підприємства, яке було здатне збудувати для Збройних Сил сучасні бойові катери. Катери, які цілком влаштовували Зеленського, коли на їх фоні можна було піаритися, і які несподівано стали бракованими, щойно знадобилося відволікти увагу українців від провалів в економіці, в міжнародній політиці, від рекордних тарифів, відсутності субсидій, податкових лещат проти середнього класу та розгулу корупції. Ця тенденція простежується усі два роки президентства Зеленського. Влада системно переслідує бойових генералів, ветеранів, волонтерів, патріотів – усіх, хто в 14-15-му зламав плани Путіна. Зрозуміло, що цю деградацію бачать наші союзники. Журналісти подейкують, що західні партнери вже не надають так беззастережно розвіддані, як це було за Порошенка, в тому числі через використання Банковою українських розвідників для викрадання судді Чауса із території дружньої Молдови. Це призвело не лише до репутаційних втрат України, а і до напруження відносин Зеленського і Санду, яка вимагає відповіді на неприємні питання. Все це ланки одного ланцюга, на якому Зеленський хоче завести нас геть від НАТО та ЄС, хоча це пряме порушення 102 статті Конституції. На жаль, Зеленському не звикати порушувати Конституцію та усіма методами узурпувати владу. Свіжий приклад, коли Банкова нацькувала "ручне" ДБР проти Верховного Суду, бо там визнали, що Зеленський порушив закон. І замість того, щоб піти, як обіцяв, він використовує правоохоронців для тиску на суддів, бо їхнє рішення йому не подобається. Зеленський зробив ще один крок до "лукашенкізації" України. Я так розумію, що його фракції, яка йому допомагає в цього, дуже подобається сучасний режим Білорусії. Дякую за увагу.

Шановні колеги, шановний пане головуючий, шановні українці! Лариса Білозір, депутатська група "Довіра", Вінниччина, 15 виборчий округ. До нас, народних депутатів мажоритарників з групи "Довіра" та з депутатської групи "За майбутнє", звертаються важкохворі, онкохворі, люди, котрі уже місяцями не можуть отримати свої лікарняні. Насправді сотні людей по всій Україні сьогодні стикнулися з цією проблемою. МОЗ завалив уже три закупівлі, елементарно, бланків для виплати по непрацездатності людей. Насправді це, я не знаю, це дійсно нехлюйство чиновників з МОЗ, які абсолютно не можуть аргументувати, чому вони вже півроку не можуть провести тендери. Натомість у Вінницькій області сьогодні 30 тисяч людей, це онкохворі, важкохворі, вагітні, не можуть отримати виплати по лікарняним. Ми маємо сьогодні таку ситуацію, що замість цих бланків їм видають абсолютно незрозумілі довідки, які відповідно уже до закону не вважаються такими, по яким держава має виплачувати кошти. Що робити сьогодні цим людям? Майже по всій Україні з квітня ця проблема і просто неважливо, чи ти переніс операцію, чи ти народжуєш дитину, листків непрацездатності немає і крапка. Департаменти освіти звертаються безліч разів, народні депутати мажоритарники, зокрема я, вже тричі зверталася до МОЗ, ми отримуємо просто пусті відмовки і відписки. Фактично чиновники МОЗ абсолютно відірвані від життя і їх це не цікавить, вони кажуть з 1 вересня запрацює система електронних лікарняних. А що робити тим людям, які до 1 вересня хворіли і що робити тим лікарям, які кажуть, що електронна система охорони здоров'я фактично працює раз через раз. Деякі виписки потрібно вводити, навіть якщо тебе вакцинували, по півгодини, по годині, лікарі залишаються для того, щоби вводити ці дані. І так, прикриваючись діджиталізацією, просто використовують людей. А що на сьогодні ми маємо в лікарнях? НСЗУ системно змінює, кожен день вимоги до підписання договорів, медики вже опустили руки, вони постійно на ногах і просто в шоці від того, що їм постійно недоплачують кошти. Я закликаю колег звернутися до Прем'єр-міністра і взагалі наказати тих чиновників і провести аудит Національної служби здоров'я і МОЗ і їхньої бездіяльності. Дякую. Шановні колеги, ще дозвольте нагадати, що сьогодні мусульмани усього світу святкують одне з своїх головних свят Курбан-байрам. Тому дозвольте привітати наших колег і особливо мусульман Україні з цим прекрасним святом. Також, вельмишановні колеги, я хочу зробити, перед тим як ми перейдемо до вже змістовного засідання нашого… Зараз, одну секундочку, я не завершив, якщо дозволите. Відповідно до статті 60 зі значком прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Стефанчука Руслана Олексійовича, Фролова Павла Валерійовича, Корнієнка Олександра Сергійовича, Подгорну Вікторію Валентинівну, Клочка Андрія Андрійовича. На сьогодні до складу об'єднання вже входить 283 депутати – це найбільше міжфракційне депутатське об'єднання, тому прошу долучатися, шановні колеги. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. З процедури? Будь ласка, з процедури хто, Пузійчук? Андрій Пузійчук,будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Я також вітаю від імені нашої фракції нашого колегу Івана Івановича Крулька з днем народження. Бажаю йому міцного здоров'я, здійснення омріяного самого найкращого, чого він собі і його рідні бажають. Руслан Олексійович, але те, що стосується сьогоднішнього засідання. Колеги, відповідно до Регламенту, розгляд законопроекту, не лише прийняття, а розгляд має здійснюватися повноважним складом Верховної Ради України. Відповідно до частини першої статті 47 Регламенту Верховної Ради, Верховна Рада приймає рішення більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу і аналогічне положення закріплено у 91 статті Конституції. На сьогоднішній день ми бачимо, що в залі зареєстровано всього 99 депутатів. Тому ми не можемо зараз розглядати проекти постанов, адже процедура прийняття Верховною Радою законів включає не лише натискання кнопки під час голосування, а і процедуру розгляду. Дякую. Дякую. Вельмишановний народний депутат, доводжу до вашого відому, що в Регламенті Верховної Ради тільки у 1994 році була стаття 4.5.2, яка чітко регламентувала прив'язаність, можливість проведення засідання залежно від наявного кворуму. Після цього ні в Регламенті 2006-го, ні в Регламенті 2008-го, ні в Регламенті 2010-го, яким ми зараз користуємося, немає залежності повноважень Верховної Ради щодо кількості депутатів, які знаходяться. Тому я вдячний за вашу репліку, але прошу сприйняти цю аргументацію. Дякую. Тому переходимо до питань, які ми розглядаємо. Шановні колеги, до вашого розгляду пропонується, реєстраційний номер… проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (реєстраційний номер Постанови 3711-д-П2). Доповідаю, що дана постанова розглядається за скороченою процедурою і без голосування включається до порядку денного відповідно до частини дев'ятої статті 48 улюбленого всіма Регламенту Верховної Ради України. Шановні колеги, я запрошую до слова доповідача. Да, мені написали, що його немає, але автором постанови є народний депутат України Власенко Сергій Володимирович. Я не можу його запросити, тому запрошую співдоповідача – голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергію Віталійовичу. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (реєстраційний номер проекту Постанови 3711-д-П2). Цим проектом Постанови пропонується скасувати озвучене мною рішення Верховної Ради, оскільки, як вказує автор проекту Постанови у пояснювальній записці, цей закон прийнято з порушенням Конституції і Регламенту Верховної Ради. Комітет ухвалив висновок на цей проект постанови (реєстраційний 3711-д-П2) і прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, чи буде питання обговорити? Буде. Прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату Немирі Григорію Михайловичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 14:14:32 НЕМИРЯ Г.М. Прошу передати слово колезі Сергію Соболєву. Шановні друзі! Соболєв, фракція "Батьківщина". Сам розгляд цього питання, який відбувався в сесійній залі, і особливо друге читання, коли кожна друга правка стосувалася чітких застережень щодо порушення конкретних статей Конституції, які регулюють роботу даного органу, мені здається, є найкращим аргументом того, що фактично в такому стані цей законопроект не тільки не міг бути поданий на підпис Голові Верховної Ради, а далі – на підпис Президенту, але він навіть не міг розглядатися, відповідне рішення повинен був ухвалити профільний комітет. Але, на жаль, ми втратили дуже багато часу, не один день роботи для того, щоб розглядати нікчемний по своїй суті законопроект, який порушує відповідні статті Конституції. Це питання, я думаю, сьогодні є ключовим при розгляді. Чому, власне, виникли відповідні постанови і чому, власне, наша сесійна зала повинна звернути увагу на те, щоб в майбутньому ніколи конституційні органи, органи, чиї повноваження прямо регулюються Конституцією України, не виходили за межі Конституції України? Ключове питання – це є питання: яким чином даний орган буде далі виконувати свої повноваження, враховуючи те, що даний закон, якщо він стане законом і набуде чинності, має всі шанси бути оскарженим в Конституційному Суді? І я думаю, не за горами рішення Конституційного Суду щодо неконституційності окремих положень, а, можливо, і всього закону в цілому. Тому наша фракція просить підтримати даний проект постанови. Дякую. Дякую, Сергій Владиславович. Слово надається народному депутату Кіссе Антону Івановичу, депутатська група "Партія "За майбутнє".

Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Депутатська група "Партія "За майбутнє" не буде голосувати за даний проект постанови. Ми голосували за цей закон, ми вважаємо, що реформу судів в Україні потрібно робити. Зрозуміло, що парламент вніс свої пропозиції, потім добавив пропозиції Президент. Ми за це проголосували. Ми вважаємо, що коли рівень довіри до судів в Україні складає 1,3 громадян нашої держави, то, безумовно, потрібно, щоб парламент з цим щось робив. І ми це робимо в рамках своїх повноважень, ми проголосували за цей закон. Тому ми і не будемо голосувати за цю постанову. І ще я хотів би звернути увагу всіх народних депутатів і головуючого, що у нас з'явилась погана практика, шановні народні депутати. От сьогодні у нас позачергове засідання. Чому нас так мало? Який приклад ми показуємо своїм громадянам? Коли на роботу не приходять будь-хто з робітників, є відповідальність, їх навіть за це звільняють. Звідки у нас взялась така кількість народних депутатів після перевиборів в 2019 році під гаслами, що всі повинні ходити на роботу, де народні депутати? Ми показуємо приклад, що ми як мажоритарники, ми працювали у себе на округах, позачергове засідання – ми працюємо в залі. 99 народних депутатів, які зараз присутні. І тут якраз ми підтримуємо колег, які сказали: як взагалі сьогодні за щось голосувати? Ну, всім же зрозуміло, що 226 навіть немає в сесійній залі. Але, тим не менш, ми працюємо, ми для громадян України показуємо, що парламент не може ефективно працювати, на жаль. І ми вважаємо як народні депутати від "Партії "За майбутнє", що подібну практику потрібно зупиняти, народні депутати. Дякую. Слово надається народному депутату… народній депутатці Ірині Володимирівні Геращенко, будь ласка, фракція "Європейська солідарність". Шановні українці, сьогодні роковини вбивства журналіста Павла Шеремета. Майже два роки тому Президент Зеленський разом з міністром внутрішніх справ, з ексгенпрокурором оголосили вбивць на прес-конференції без суду і слідства, зламавши долі кільком людям. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Павла Шеремета. Ми очікуємо чесного слідства, щоб не "стрілочники" відповідали за такі страшні злочини, а справжні причетні до вбивства журналіста. І звичайно по таким складним справам має бути чесне розслідування і чесний незалежний суд. А саме незалежність суду сьогодні є під великим ризиком. Давайте я нагадаю вам з чого розпочалась бурхлива діяльність "зеленої команди". Саме зі спроб знищення незалежності реформованого Верховного Суду, який залишається останньою надією для десятків тисяч українців. Після того, коли Верховний Суд вказав людині, яка має бути гарантом Конституції, щодо порушення Конституції під час незаконного абсолютно, про звільнення пана Тупицького. А я нагадаю, що саме Зеленського команда призначила пана Тупицького Головою Конституційного Суду, тому, яке їхало таке і здибало. Але це не дає жодної підстави Зеленському порушувати Конституцію. Ми побачили абсолютно абсолютно цинічну неповагу до суддів Верховного Суду і тиск на їх незалежність з боку гаранта Конституції і Офісу Президента, що матиме насправді дуже серйозні наслідки. Що зробили ще ви? Ви по суті знищили на два роки Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І сьогодні у нас тисячі судів вони є недоукомплектованими. Там немає кому працювати. А на суддів іде навантаження страшенне. Ось до цього доводить ваша непрофесійність, ваші недореформи, ваше бажання насправді в ручному режимі керувати не лише парламентом з Офісом Президента і Кабінетом Міністрів, але і суддівським корпусом. Ми з "Європейської солідарності" цього вам недопустимо і не дамо це зробити.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

Хочу зауважити, що керівник найбільшої фракції ініціаторів, власне, скликання не присутній. Але менше з тим, нас чекає ліквідація Окружного адміністративного суду Києва. Нас чекає реформа конституційного правосуддя, тобто конституційної процедури. І один, і другий законопроекти надзвичайно важливі. В цей час ми просто витрачаємо час, кошти і гроші для того, щоб безперспективно блокувати судову реформу. Провалюємо ці постанови і рухаємося далі. Дякую. Шановні колеги, хто ще хоче? Качура від "Слуги народу", будь ласка. І після цього переходимо до голосування. А, ще Шахов, так, перепрошую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні друзі, шановний народ України! От ви зараз бачите те, як стара політична система пручається змінам, які зараз запроваджуються Президентом Зеленським і партією "Слуга народу". Тому що вони зараз збирають позачергове засідання, знаючи, що вони витрачають мільйони коштів платників податків впусту. Тому що їхні постанови не будуть проголосовані. Тому що вони розуміють, що судова реформа потрібна, але хочуть зберегти ту стару корумповану систему, щоб судді брали хабарі. Вони хочуть, щоб справи так, як раніше, вони пам'ятають, потім судді ходили і вирішували справи з ними. Такого вже не буде. Ми за прозору реформу судової системи. І ми не дамо вам законсервувати, зберегти ту корумповану судову систему, яка зараз є. Тому відхиляємо всі постанови. А вам повинно бути соромно, що ви витрачаєте під час COVID, під час війни гроші платників податків на беззмістовні позачергові засідання Верховної Ради! Ганьба!

найвідповідальніші, правильно, пані Ірино. Я хочу підтримати свою колегу Ларису Білозір з того приводу, що сьогодні не виплачуються лікарняні людям, які хворіють на рак, які хворіють на захворювання серця, на судинні хвороби, за якихось непроведених тендерів, за копійки, які борються чиновники і розграбовують державний бюджет. Ми зібралися по реформах, скажіть, будь ласка, пенсійна реформа летить в прірву, людям підвищують сьогодні – рівень життя таким чином на рік іще більше. Ми сьогодні летимо в прірву по судовій цій же реформі. По освітній реформі школи закриваються по всій країні. Повна зала народних депутатів – приймаємо рішення. Наша група готова збиратися кожен день, 28 годин на добу працювати… Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про повторне прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України

За-17 Рішення не прийнято. Переходимо до наступного проекту постанови. Шановні колеги, проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (реєстраційний номер трьох постанов 3822-П, 3822-П1 і 3822-П2). Також доводжу до вашого відома, що відповідно до частини дев'ятої статті 48 це питання розглядається за скороченою процедурою. Я запрошую до слова автора першої постанови народного депутата України Цимбалюка Михайла Михайлович. Будь ласка, Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, шкода, що ми не проголосували за розгляд цього питання за скороченою процедурою. Насправді про що Постанова щодо скасування Закону про особливості реформування військово-промислового комплексу державної форми власності? Дивує, що автором цього законопроекту не був Президент як Верховний Головнокомандувач, не був уряд, який здійснює керування і управління цим концерном, а окремі народні депутати. До речі, вони мають право законодавчої ініціативи. Мабуть, вони є фахівцями в цій сфері. Про що цей закон? З 2014 року в державі війна. Саме "Укроборонпром" як державний концерн покликаний забезпечувати Збройні Сили України і інші військові формування зброєю, боєприпасами, спецтехнікою тощо. Про що законопроект? Щоб зробити це відкритим акціонерним товариством, тобто влада шукає інвестора. Після майже двох з половиною років управління цим концерном, зміною менеджменту і... догосподарювалися. Ради справедливості, в "Укроборонпромі" є підприємства державної форми власності, які успішно господарюють, там, де керівники на своєму робочому місці, які виконують державне оборонне замовлення. Є й інша категорія підприємств, які є збитковими. Але питання не до роздержавлення, а питання до того, як ефективно від імені держави управляють ці менеджери. Ми вважаємо, що це неприпустима річ, що це однозначно межує із зрадою національних інтересів держави, коли під час війни ми віддаємо не відомо якому, іноземному чи якому інвестору ці державні підприємства... і про виконання державного військового замовлення. Прошу підтримати цю... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле Михайловичу. Шановні колеги, запрошую до слова автора наступного проекту постанову народного депутата України Івченка Вадима Євгеновича.

Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, на жаль, дехто з виступаючих не знає Конституцію і не знає Регламент Верховної Ради. Це законодавче право депутата Верховної Ради подавати постанови і виступати в їх захист. І це повна неповага депутатів і керівництва Верховної Ради, коли вони знають, що людей нема, збирати позачергове засідання. Це повна неповага до Президента України, за вимогою якого сьогодні зібрана Верховна Рада, де всього 99 депутатів, а може майже вже і менше. Це повна неповага до нас з вами, оскільки ми задекларували, що будемо ходити на роботу, і ми ще не пішли у відпустку, колеги, відпустка розпочнеться тільки через тиждень. от в цьому і є проблема, що ми приймаємо законодавство, яке не відповідає національним інтересам. Ну хто в залі дискутував з приводу того, яким чином проводити корпоративне управління в акціонерних товариствах з особливістю, якщо це оборонно-військовий комплекс України. Які мають бути люди в наглядових радах? Який вони будуть мати доступ до державної таємниці? Чи мають ці люди відірвані бути від держави, чи це відповідає національним інтересам України? Яким чином потім вони будуть відповідати перед перед країною за обороноздатність, якщо вони будуть показувати погані результати, як це в Укрзалізниці, в Укрнафті, в Укренерго і так далі? Ось колеги в чому проблема: нема дискусії, нема розуміння, приймаються і штампуються закони, більшість з яких не відповідає в тому числі і Конституції України. А ще і неповага до нас з вами, чомусь одні сидять в залі і намагаються відстоювати позиції, в тому числі і позиції партій, а інші десь на морях. Звертаю на це увагу, колеги, що ми маємо з вами представляти громадян України і інтереси України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Кабаченку Володимиру Вікторовичу. Немає, да? Це погано, коли немає народних депутатів, які голосують, але гірше, коли немає авторів постанов. Дякую. Шановні колеги, я надаю слово співдоповідачу голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Будь ласка, Сергій Віталійович. 14:31:57 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, регламентний комітет розглянув на своєму засіданні проекти Постанов реєстраційний 3822-П, внесений народними депутатами Тимошенко і Цимбалюком, проект Постанови реєстраційний 3822-П1, внесений народним депутатом Івченком і проект Постанови (реєстраційний номер 3822-П2), внесений народним депутатом Кабаченком. Цими проектами Постанов пропонується скасувати рішення парламенту від 13 липня про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". Оскільки, вказують в пояснювальних записках переважна більшість авторів цих проектів, цей Закон прийнято з порушенням Регламенту Верховної Ради. Отже, у підсумку регламентний комітет ухвалив висновки на проекти Постанов реєстраційні номери: 3822-П, 3822-П1 і 3822-П2, і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначитись шляхом голосування щодо їх прийняття або відхилення. Дякую. Слово надається народному депутату України Костюку Дмитру Сергійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, шановні колеги. Насправді дуже важливий Закон ми приймали по "Укроборонпрому", який реформує його діяльність, нарешті за довгий час, за останні роки існування концерну було проведено аудит діяльності підприємства, і було створено певний план, і це все корелюється з Постановою Кабміну, Стратегією розробленої Кабінетом Міністрів України, щоб такі унітарні підприємства закритого типу перетворювати в акціонерні товариства. І треба сказати, що не було маніпуляцій в залі серед депутатів, насправді, "Укроборонпром" перетворюється в акціонерне товариство відкритого типу, де 100 відсотків акцій належить державі. Ніхто не шукає зараз якогось інвестора і не продає це наше стратегічне підприємство іноземцям, тому це не правда. Чому ми зібрались сьогодні, чому в такому складі, чому так мало депутатів? Тому що насправді всі розуміють, що подібні постанови про скасування рішень Верховної Ради – це просто інструмент для політичного піару, маніпуляцій опозиційних партій. Навіть з двох постанов, які були сьогодні вже озвучені, двох авторів немає в залі Верховної Ради, навіть для них ці постанови не є важливими. По-друге, аргументація з тим, що законопроекти були прийняті з порушенням Регламенту, зовсім не обґрунтовується, і сьогодні з трибуни Верховної Ради ми жодного разу не чули пояснення, чому реєструються постанови з аргументацією "порушення Регламенту", коли насправді Регламент не порушується? Ось такі тисячі, десятки тисяч поправок, які вносять певні політичні сили, такі от постанови лише для того, щоб роботу Верховної Ради України пригальмувати і щоб зупинити наш шлях до реформування різних сфер економіки економіки України. Дуже важливий закон був прийнятий щодо реформування "Укроборонпрому", тому прошу не підтримувати цю постанову про скасування цього закону. Дякую. Слово надається народній депутатці України… А! Шахову. Народний депутат Шахов, група "Довіра". Сергій Шахов. 14:35:43 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, помните сказку про хитрого мужика, який вершки – собі, і корешки – народу. Так от, десять років тому назад було вкрадено підприємство оборонпрому, який робить вибухівку, у Луганській області, назва його "Зоря". Половину віддали сьогодні державі, там, де сьогодні вирізається на металобрухт все, а половина сьогодні заробляє мільярдні кошти, які сипляться сьогодні отам, тим депутатам у кишені, і грабують сьогодні українській народ в місті Рубіжному по всій Луганській області. Сьогодні державне підприємство заборгувало 12,8 мільйонів гривень за воду. Буквально тому ж підприємству, яке вкрали ці негідники, і вони сьогодні мають стоп-кран відключити взагалі воду в місті Рубіжному. Хто буде за це відповідати, за колапс, який сьогодні є? Очисні також сьогодні належать частному підприємству "Зоря", яке колись будували наші батьки, зриваючи руки в кров, заробляючи тоді ту копійку, щоб нагодувати дітей, на кусок м'яса. Сьогодні люди не заробляють на кусок хліба. до мене дійшла новина, що хочуть скоротити людей на підприємстві "Зоря" вполовину, працювало 7 тисяч людей, потім – 3 тисячі людей, буде працювати 1,5 тисячі людей. Хто буде відповідати за цей соціальний колапс? Коли повернуться в державу монополії, які сьогодні в ратицях олігархів, які грабують державу? Коли все ж таки Президент, парламент, Кабмін зверне увагу і зробить аудит всіх державних підприємств, які знаходяться в олігархічних ратицях, які мільярдами викачують гроші за кордон? Коли це станеться? Я звертаюсь сьогодні до Президента, до Офісу Президента, до Кабміну і до парламенту, зробити негайну тимчасову слідчу комісію і навести лад в оборонпромі, все ж таки повернути в державу... Слово надається народному депутату Євтушку Сергію Миколайовичу. Як я розумію, передає Сергію Владиславовичу Соболєву. Шановні слухачі! Фракція "Батьківщина". Ви знаєте, тут лунають якісь нісенітниці. Наші колеги з фракції "Слуга народу" не вміють читати, хто зібрав цю сесію. А, може, тепер з Офісу Президента треба вирахувати ті гроші, які пішли на це засідання? Я звертаюсь до тих, хто не читає чому вас сюди скликали. А це скликано по запиту Президента. От, хто скликав цю сесію, не внісши жодного питання. Ви кажете, ви хочете так працювати, покажіть хоч одне питання, заради якого тут скликали, покажіть хоч одне – всі питання внесенні опозицією. Це єдиний спосіб привернути ще раз увагу до того, що ви витворяєте з оборонним комплексом країни. Спочатку два роки ви створювали наглядові ради, які отримували від 500 до 700 тисяч гривень в місяць – люди, які ні дня не служили в армії, вони керували наглядовою радою оборонного комплексу країни. Потім ви призначаєте людей, які взагалі не мають профільної освіти, цей експеримент закінчився плачевно. Після цього ми чуємо реляції першого і другого уряду, що, виявляється, оборонний комплекс – це буде те, що витягне країну з кризи. А тепер, виявляється, країну з кризи витягає повне акціонування. А, може, ви забули, що це ви ліквідували Закон про особливості великої приватизації, де тепер немає переліку підприємств, які підлягають або не підлягають приватизації? Не існує такого законопроекту в принципі. Тому я вважаю, що це єдиний спосіб, який залишався, врятувати оборонно-промисловий комплекс від розпаду остаточного. Але ми бачимо, хто в залі. Ми бачимо, як правляча партія працює в цій залі. І це є відповідь на всі запитання. Я би хотіла звернутися до прес-служби парламенту і показати зараз цю залу, і подякувати "Європейській солідарності", яка майже в повному складі сьогодні присутня в парламенті. депутати серйозно ставляться до своєї роботи, вони обов'язково не забувають, що зараз ще не канікули, а ще зараз тиждень роботи в комітетах. Де "слуги", друзі? Вони вже всі поїхали відпочивати під керівництвом пана Арахамії, ми так розуміємо. А якщо говорити про оборонний комплекс, друзі, очевидно, що "Укроборонпром" потребує реформи. І ми бачимо сьогодні, як влада "уклонистов" знищує під керівництвом Верховного Головнокомандувача оборонний комплекс. Сьогодні судять Ігоря Павловського, генерала, який робив все для того, щоб в Україні відновити військово-морський флот, вкрадений в нас Російською Федерацією. І сьогодні людину за те, що вона взяла катери українського виробництва на озброєння нашого флоту, просто судилище сьогодні, з Офісу Банкової на вказівку судять. В цей час у нас відсутнє державне оборонне замовлення. В цей час у нас, по суті, сьогодні знищуються ракетні програми. В цей час у нас сьогодні знову-таки Зеленський за своєю вказівкою не приймає на озброєння катери нові в Одесі зараз, тільки для того, щоб мститися колишній команді, команді добровольців, волонтерів, команді п'ятого Президента України, яка все зробила для того, щоби нашу армію, яка була знищена в часи Януковича і розкрадена, відновити з нуля і для того, щоб вона була озброєна. Очевидно, абсолютно правильно зазначили сьогодні колеги, що ви ці два роки все зробили для того, щоби зруйнувати оборонний комплекс. І люди там отримували зарплату не за реформи, а за критику опозиції. За це ви дуже щедро платите, і конвертами, і офіційно з українського Ми насправді будемо дуже серйозно сьогодні дивитися як ви без тендерів просто знищуєте українську оборонну систему.

іншими словами як фарсом не назвеш. Зареєструвалося 99 народних депутатів. Я – сотий. А для прийняття рішень треба 226. Для чого цей фарс? Тому що влада боїться, що будуть скасовані реформи по оборонпрому, які насправді треба назвати спробою поділитись надлишковим майном. Оце ключова проблема цього законопроекту, надлишкове майно і земля! Не слухайте їх. Вони брехуни. І них було більш ніж достатньо часу, щоб його реформувати якби вони хотіли. Але, на жаль, ми опозиційні депутати можемо тільки констатувати цей факт, не більше не менше. Тому що навіть, якщо нас підтримають всі в цьому залі, ми наберемо максимум 99, а можливо і 100 голосів. Але цього не станеться навіть тому що ці, хто тут, навіть вони не будуть за це голосувати, на превеликий жаль. Не вірте брехунам, голосуйте за правильних людей, які обіцяють, а потім роблять. Будь ласка, ще від "Голос". Так, будь ласка, включіть. Клименко Юлія, будь ласка. Клименко, фракція "Голос". Колеги, реформа "Укроборонпрому", безумовно, важлива і її треба робити. Але я хочу вам сказати і зауважити, що реформа оборонного сектора, і виконання, і наповнення оборонного сектора нашої обороноздатності, починається з державного оборонного замовлення. Тому що "Укроборонпром" "Укроборонпром" – це тільки 30-40 відсотків від державного оборонного замовлення. Все інше виконується на інших підприємствах і не на підприємствах холдингу. Тому звертаю вашу державне оборонне замовлення в січні поточного року і виконано в грудні поточного року. Фактично зараз воно зірвано, і шансів того, що воно буде виконано, і наша обороноздатність буде сильною, немає. Дякую. Шановні колеги, всі виступили. Я ставлю вказані проекти постанов на голосування. Першою я ставлю проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (номер Постанови 3822-П). Готові голосувати? Прошу визначатись та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступний проект Постанови з аналогічною назвою – про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (номер проекту 3822-П1). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-31 Рішення не прийнято. І крайня постанова в цьому питанні – це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (номер Постанови 3822-П2). Прошу визначатись та голосувати.

За-34 Рішення не прийнято. Всі постанови відхилені. Закон може йти на підпис. Йдемо далі, наступне питання. Наступний блок постанов – це постанови, які стосуються скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (це законопроект 5068-П, 5068-П1, 5068-П2, 5068-П3). Ще раз повідомляю, що відповідно до Регламенту частина дев'ята статті 48 ці питання розглядаються автоматично за скороченою процедурою. Тому запрошую до слова автора першої постанови Григорія Миколайовича Мамку, Автора наступної постанови – народний депутат України Андрій Вікторович Пузійчук. Будь ласка.

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановний головуючий, шановні колеги, я продовжу стосовно Регламенту і правової позиції Конституційного Суду у рішенні у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України щодо повноважності Верховної Ради України № Верховна Рада України правомочна приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження за умови присутності на її пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів України, яка, згідно з Конституцією, необхідна для прийняття відповідного рішення, а саме 226 депутатів. Це засідання не є правомочним. Наступне. У рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів щодо відповідності Конституції України, конституційності Закону України "Про засади державної мовної політики" від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 зазначено: "Процедура розгляду та ухвалення парламентом законопроектів, розгляд пропозицій до законопроектів повинні ґрунтуватися на принципах, визначених Конституцією. Недотримання цих принципів або нехтування ними порушує демократичні вимоги щодо конституційної процедури розгляду та ухвалення законопроектів, а також ставить під сумнів легітимність прийнятих законів". "Закони чи інші акти Верховна Рада України приймає лише за умови присутності на відповідному пленарному засіданні на момент голосування народних депутатів у кількості не меншій, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення." А саме: 226. Закривайте це засідання! Закінчуйте цей фарс! Дякую.

Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ухвалюючи Закон про реформу Вищої ради правосуддя, ми допустили безліч порушень чинного українського законодавства. Одним із ключових принципів системи судочинства є колегіальність і верховенство права. По всій державі ми бачимо безліч прикладів відвертого злочинного судочинства. На моїй рідній Луганщині через суди закриваються кримінальні провадження. Судами постійно призначаються непотрібні експертизи, які на роки затягують розслідування суспільно важливих злочинів. Тотально панує кумівство. Я думаю, що кожен народний депутат у цьому залі підтримує оновлення судової гілки влади. Проте цей процес надзвичайно складний та важливий. Не можна підходити до цього питання непрофесійно, адже від майбутнього законодавчих актів залежить робота всієї системи правосуддя. Допуск до контролю над Вищою радою правосуддя іноземців негативно вплине на систему. Чому в усіх інших країнах світу все вирішується виключно громадянами цієї держави, ми все віддаємо під контроль наших західних партнерів. Можливо, це вже не партнерство, а умисне створення васалітету України? Це питання. Для того, щоб наша держава стала помітним гравцем серед інших, ми повинні робити її самодостатньою та незалежною і сьогодні – це в наших руках. Також звертаю увагу на те, що повноваження Етичної комісії ВРП значно виходять за ті межі, в яких вони повинні бути. Конституційний Суд неодноразово звертав свою увагу на те, що діяльність Вищої ради правосуддя має бути незалежною. Дякую, шановні колеги, прошу підтримати дану Постанову. Сергій Вельможний Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. І остання Постанова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 проекти постанов внесені народним депутатом Мамкою (реєстраційний номер 5068-П), народним депутатом Пузійчуком (реєстраційний номер проекту Постанови 5068-П1), народними депутатами Суховим, Вельможним (реєстраційний номер проекту Постанови 5068-П2) і народним депутатом Власенком (5068-П3). Проекти постанов стосуються скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя". більшості авторів проектів постанов цей Закон, на їхню думку, прийнято з порушення Регламенту Верховної Ради. У підсумку розгляду цього питання регламентний комітет ухвалив висновки на проекти постанов та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначатися шляхом голосування щодо їх прийняття або відхилення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати? Прошу записатися: два - за, два – проти, будь ласка. Слово надається народному депутату України Цабалю Володимиру Володимировичу, фракція політичної партії "Голос".

Перш за все, я хотів би негативно згадати пана Пузійчука, він так виступав, що хочеться ще раз почути, власне, його аргументацію. А стосовно постанови треба провалювати і починати судову реформу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Устенку. Ми не можемо думати, що ви з'явились на позачергове і негативно себе проявляєте. Шановні друзі, давайте перестанемо маніпулювати цими дешевими виходками. Будь ласка, пан Устенко. Доброго дня. Олексій Устенко, фракція "Слуга народу". Колеги, для того, щоб не тільки автори приходили і автори, які подають постанови, мають забезпечити ще і стовідсоткову присутність своєї фракції на засіданні, якщо ці постанови для них важливі. Колеги, дійсно на нас дивляться лікарі, ті хто будують дороги, на нас дивляться металурги і всі професії, які є, у яких немає відпусток, які працюють без вихідних, і, які працюють сьогодні в надрежимі, в сверхумовах, ті, хто вакцинують лікарі, мобільні бригади. Тому давайте ставати прикладом і всі, якщо ви подаєте такого роду постанови забезпечуйте, будь ласка, присутність всіх членів вашої фракції, для того, щоб показувати приклад і що це дійсно важливо для вас. Тому прошу провалювати цю Постанову. Колеги, давайте реформуємо. А з приводу того, що кажуть, що Зеленський зібрав засідання, так дійсно, Президент за реформи, Президент за те, щоб у нас дійсно змінювалась і судова система, і дійсно йшли ті реформи, які необхідні сьогодні Україні. провалюємо, даємо закон на підпис. І, колеги, ще раз прошу, показуйте приклад для всіх українців. Дякую. Слово надається народному депутату України Івченку Вадиму Євгеновичу. Іван Іванович Крулько, іменник, давайте ще раз привітаємо Івана Івановича, що він у свій день народження проводить в роботі. Будь ласка, Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Дякую, безумовно, за вітання. Сьогодні у нас позачергова сесія, старе обличчя хочу звернутися до молодих облич, до нових облич. От мені дуже цікаво спостерігати в цьому залі вже не першу так звану судову реформу. Так знаєте, до чого вона зводиться? Вона зводиться до одного: до бажання підпорядкувати собі судову систему, щоб суди виносили рішення не відповідно до закону, а відповідно до "телефонного права" – ото все, що потрібно знати про судові реформи, які розглядаються в цьому залі і такою голосною назвою називаються. В цьому залі згадували, що нас дивляться вчителі, лікарі, пенсіонери. Безумовно, вони дивляться на нас і чекають, а коли ж нарешті в цьому залі хоча б одне рішення приймуть для них. Тому що ця сесія, яку ми вже завершуємо на цьому тижні, ознаменувалася тим, що жодного рішення ні для лікарів, ні для вчителів, ні для пенсіонерів, ні для соціально незабезпечених верств населення прийнято не було, і рівень життя людей падає. Але при цьому час є для дерибану землі, для грального бізнесу, для розпродажу стратегічної власності, для судової реформи так званої, щоб собі підпорядкувати суди ось для чого час знаходиться. І тому не треба дивитися на фракції опозиції, треба дивитися на себе, на ті рішення, які, на жаль, приймаються в цьому залі. І ви знаєте, чим менше таких рішень приймається, тим краще живеться людям. А люди чекають, щоб хоч якісь рішення, дійсно, приймалися в їхніх інтересах, і за це виступає "Батьківщина". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група "За майбутнє".

Шановні колеги, по-перше, я хочу напам'ятати комусь, що в нас проходить тиждень роботи на округах, тобто зараз депутати мають бути не в Сполучених Штатах Америки, як ми бачимо в фейсбуці всіх "слуг" там, не десь на Середземному морі відпочивати на островах, як ми, знову ж таки, бачимо із соціальних мереж "слуг народу" з гарними фоточками, а працювати дійсно з виборцями на округах, як мої колеги, які тут присутні, вчора робили прийоми і вирішували проблеми наших громадян. І ось ми бачимо, що у країні у військовому стані фактично, так, парламент, він не може зібратися. І як будуть наші міжнародні партнери оцінювати цю країну взагалі, як вони можуть нам допомагати якимось чином, якщо у нас взагалі недієздатний нормально парламент? І ці законопроекти, які от зараз ми маємо відмінити цією постановою, це теж порушення і нашої Конституції, і нашої суб'єктності. І тому я хочу сказати, що їх дійсно необхідно приймати. Ви ж почитайте що ви наприймали, це я до "Слуг". Те, що ви фактично усуваєте і депутатські фракції, і депутатські груп від подання кандидатів до ВРП, те, що ви зменшуєте можливості сесійного залу, те, що ви збільшуєте можливості і вплив Президента. Вам мало того, що зараз коїться? Вам мало того диктаторського режиму, який ви впроваджуєте і який проти вас і буде потім діяти? Ви ще більше хочете? Ви ще більше хочете, щоб іноземці фактично контролювали наші всі стратегічні галузі? Вам мало того, що вони взагалі ні за що отримують мільйони гривень з нашого бюджету зарплат як Смілянський, наприклад, а почтальоны при цьому отримують там по тисячу 200 гривень, і нічого не роблять, і заганяють нашу країну ще більше "в тапки" і в мінус. Шановні колеги, ще Руслан Петрович Князевич і після цього переходимо до голосування. Прошу запросіть депутатів до залу. Дякую. Я прошу відповісти на ці цинічні застереження, які звучали з боку влади з боку влади про те, що начебто опозиція винувата в сьогоднішньому засіданні. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, а що заважало вам розглянути ці постанови минулого тижня? Закони були прийняті ще у вівторок, постанови були одразу зареєстровані, в середу, четвер і п'ятницю ми мали чергові і позачергові засідання. Ви зловмисно цього не робили, я вам скажу для чого – для того, щоб розглянути його зараз на нелегітимному засіданні. Ви прекрасно знаєте, що рішення 2002 року забороняє проводити такі засідання під час голосування, на яких немає 226 голосів. Це означає, що ви свідомо "валите" це, зважаючи на ці ваші так звані закони, якими ви насправді нічого не розвиваєте і не створюєте. Ви нищите і ВРП, ви нищите ВККС, ви намагаєтесь знищити до кінця судову систему. перспектива цих законів дуже зрозуміла. Я вам нагадаю, що під час тих законів, які скасовані за недотримання процедури, обов'язково проводилась перевірка щодо дотримання цього рішення Конституційного Суду. І в цьому випадку точно вони почнуть розгляд якраз свого… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування… (Шум у залі) Що значить репліка? Шановні друзі, давайте… Можна одну секундочку? Шановні колеги, просто маємо час і натхнення, я просто хочу нагадати, що, враховуючи те, наскільки в залі почали зловживати оцими такими дрібними ходами, я звернувся до регламентного комітету, і регламентний комітет чітко дав роз'яснення, я його направив всім народним депутатам, щоб ви ознайомились, коли надається репліка. Так от, просто згадування особи, навіть коли після цього ви говорите в дуже негативному, воно не є підставою для надання вам права на репліки. Шановні колеги, вчимо Регламент разом, слухаємо, що говорить регламентний комітет. А від вас не виступали ще, да? Зараз. "Слуга народу", "За майбутнє"… Будь ласка, Сергій Шахов, "Довіра". І після цього переходимо до голосування. 15:03:23 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Хотілося б, щоб суди звернули увагу, вже не звертає Служба безпеки України увагу на те, що ми звертаємося до силових структур, МВС, президентський офіс, може, суди все ж таки, які ми сьогодні тут обговорюємо, звернуть на це увагу? В Луганській області зараз повністю знищується земля українська біля желатинового заводу в місті Лисичанську. Розроблена копанка страшенна під час того, як 1 мільярд 700 тисяч гривень не було виплачено заробітної плати шахтарям. Везеться составами сьогодні копанка, а шахти українські не розробляються. Хто буде за це відповідати? За цим стоїть злочинність військово-цивільної адміністрації, Гайдай, який розграбовує Луганську область. Також везеться сьогодні ліс з Луганської області. Хто, суди зупинять це сьогоднішнє розграбування тієї області Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто до цього має сьогодні стосунки? Ніхто. Так може все ж таки поїдемо? Гайданемо на Луганщину, подивимося як робиться, під час канікул, Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (реєстраційний номер проекту 5068-П). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна. Ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (номер проекту 5068-П1). Прошу голосувати. За-31 Рішення не прийнято. "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (номер проекту 5068-П2). Прошу голосувати. За-31 Рішення не прийнято. І крайній, в цьому блоці, проект постанови. Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (номер проекту 5068-П3). Прошу голосувати.

За-33 Рішення не прийнято. Шановні колеги, і крайнє на сьогодні питання – це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (реєстраційні номери проектів 5069-П і 5069-П1). Я запрошую до слова народного депутата України… Нагадую, що, відповідно до частини дев'ятої статті 48, це питання розглядається за скороченою процедурою. Запрошую до слова як доповідача автора постанов… проекту постанови народного депутата України Андрія Вікторовича Пузійчука. Будь ласка, Андрій Вікторович.

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановний головуючий, перше, я звертаюся до вас. Стаття 27 Регламенту "Обов'язки головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради": "1. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради: дотримується норм Конституції України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні". Ніде не прочитав про те, що головуючий може порушувати Регламент, обмежувати народного депутата у можливості відреагувати на репліку. Шановні колеги, те, що стосується законопроектів 5068, 5069, прочитайте, будь ласка, звернення Вищої ради правосуддя до вас, до народних депутатів, та Президента України. В цьому зверненні Вища рада правосуддя зазначає про неконституційність норм законопроектів. 14 липня 2021 року парламент ухвалив законопроекти. І під час прийняття законів Верховна Рада має враховувати рішення Конституційного Суду України щодо норм, які вже були предметом його розгляду та визнані неконституційними. Вивчаючи законопроекти, Вища рада правосуддя дійшла до висновку про неврахування рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, яким було визнано неконституційними норми. Шановні колеги, ви не можете виправляти чергові ваші помилки так званої псевдореформи судової черговими помилками. Не можна приймати законопроекти, які суперечать Конституції. Приймати ці законопроекти всупереч Регламенту. Проводити такі, знаєте, ганебні, по-іншому не можна назвати, засідання. Це не засідання, це фарс. Ми повинні працювати на благо українських громадян. Вони не чекають… Слово надається автору другої постанови народному депутату України Сергію Анатолійовичу Вельможному. Будь ласка. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Продовжуючи тему реформування Вищої ради правосуддя, хочу зазначити, що проект Закону № 5069 є невід'ємним від 5068. Вважаю помилкою ухвалення цих законопроектів. Прийняті Верховною Радою норми зведуть роботу Вищої ради правосуддя нанівець. І сьогодні ми бачимо, що судді, щодо яких розглядається дисциплінарна скарга, відчувають себе абсолютно безкарними і впевненими в тому, що відповідальність за ті чи інші порушення не наступить ніколи. Безумовно, систему правосуддя потрібно якісно оновлювати. Проте ухваленими законопроектами фактично порушуємо Конституцію. Адже Конституція встановлює, що ВРП є колегіальним органом, змінами до законодавства ми закріплюємо фактичний і тотожний статус дисциплінарного інспектора та члена Вищої ради правосуддя. Навіть там взагалі тоді члени ВРП, якщо все можуть робити дисциплінарні інспектори? Ми не можемо підтримати такі зміни до роботи судової гілки влади, адже вони навряд чи матимуть позитивний результат і забезпечать погіршення якості правосуддя в Україні. Ми маємо мислити реалістично, підключати до роботи всі заінтересовані сторони та виводити правильну форму оновлення судової системи, інакше отримаємо колапс, який зможе просто знищити наш край. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Слово надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проекти Постанов про прийняття у другому читанні та в цілому Закону про внесення змін до статті 188 зі значком 32 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (реєстраційні номери проектів постанов: 5069-П, внесений народним депутатом Пузійчуком, і реєстраційний номер 5069-П1, внесений народними депутатами Суховим та Вельможним). Цими проектами постанов пропонується скасувати відповідне рішення парламенту, оскільки, як вказують автори, прийняття цього закону відбулося з порушенням Регламенту Верховної Ради. У підсумку розгляду цих питань регламентний комітет ухвалив висновки на проекти постанов (реєстраційні номери: 5069-П і 5069-П1) і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначатися шляхом голосування щодо їх прийняття або відхилення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Безперечно. Прошу записатися на виступи. Слово надається народному депутату Павленку Ростиславу Миколайовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Ірина Володимирівна Геращенко. Будь ласка. судовою системою, яку Банкова, на жаль, намагається поставити на коліна. Але зверніть увагу, шановний пане Зеленський, что "кошка из дома, а мыши в пляс". Сьогодні, як тільки ви поїхали до Грузії, ваші депутати, яких ви "по сусекам" збирали в ось цей "зелений" список, сьогодні навіть не з'явилися на засідання парламенту зібраного вами, Президентом Зеленським, який привів їх до цього скликання. На відміну від "Європейської солідарності", яка і у владі і в опозиції дуже достойно працює і відповідально на депутатських посадах. Сьогодні з нами немає нашої колеги Софії Федини, тому що Зеленський втік у Грузію від суду, куди він затягнув Софію Федину, Марусю Звіробій, він з ними судиться, він там є потерпілий. Але сьогодні не з'явилися не тільки Зеленський, а навіть прокурори в цій справі. Ми закликаємо Зеленського, ви чудово розумієте, що ця справа "шита білими нитками", "зеленими нитками", відкличте ваш позов, не ганьбіться. Ну а власне все, що відбувається сьогодні з судовою системою – це ще раз спроба нагадати наступне: Зеленський намагається знищити Верховний Суд України, коли він, як гарант Конституції, дозволяє собі некоректні висловлювання по відношенню до суддів. Кримінальні справи сьогодні ДБР відкриває вже не тільки проти волонтерів, ветеранів, опозиціонерів, Софії, а вже і проти суддів Верховного Суду, тому що вони не вгодили Зеленському, що прийняли конституційне рішення у справі Тупицького. Сьогодні "зелена" команда заблокувала на 2 роки Вищу кваліфікаційну комісію суддів, тому половина суддів в країні у нас неукомплектовані. А люди не хочуть іти туди працювати, вони не хочуть виконувати, бути залежними від Банкової і виконувати вказівки з Офісу Президента, тому припиніть тиснути на суд. А опозиції, яка сьогодні бореться за незалежність суддів, ми дякуємо, дякуємо за всі ці постанови і будемо за них голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Івченку Вадиму Євгеновичу. Соболєву Сергію Владиславовичу, фракція "Батьківщина". Соболєв, "Батьківщина". Колеги, це останній законопроект і з так званої судової реформи імені Зеленського, саме так це ввійде в історію. І тому коли сьогодні попробували скликати засідання з нікчемним порядком денним, який фактично давав можливість у зв'язку з тим, що такі постанови не були розглянути, ні знищити "Укроборонпром" до осені, а зайти в цю сесійну залу і переглянути ці рішення, ні знищити остаточно суддів. Ви вдумайтесь, ви на два роки фактично не дали можливості, "Слуги народу", призначати суддів це ви зробили, незаконно фактично скасувавши два ключових конституційних органах. А що тепер, почитайте назву цього законопроекту. Дисциплінарні інспектори, яких ви не знайдете ніде, ні в Конституції, ні взагалі в практиці існування. Хто їх призначає, дисциплінарних інспекторів? Апарат Вищої ради правосуддя. Так, а навіщо Вища рада правосуддя, навіщо такий підбір, навіщо такий підхід, якщо апарат призначає дисциплінарного інспектора чиї рішення, не виконання, ви прирівнюєте до невиконання рішень суддів, прокурорів, ДБР і будь-якого іншого органу. Та, що таке є дисциплінарний інспектор? І ваш законопроект на повному серйозні був внесений в сесійну залу. Ми вам давали останній шанс не дати змогу цій незаконній, не конституційній так званій реформі судочинства в Україні зупиненою бути, ви не хочете цього. Фракція "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект, який подали наші колеги і ця постанова повинна бути ухвалена. Дякую. Слово надається народній депутатці України Білозір Ларисі Миколаївні. Вона передає Шахову Сергію Володимировичу, будь ласка, депутатська група "Довіра". Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, мене просять говорити тихіше з цієї трибуни, але я не можу, бо сьогодні кричить український народ, не просто репетує, а кричить. І не тільки на Луганщині, і на Вінниччині звідки Білозір, і на Рівненщині, де Іванчук, і на Закарпатті, де наші колеги, Горват, і в Черкащині, де Рудик, звідти всі ми, як мажоритарники. Я прошу підтримати ці постанови Пузійчука і Вельможного, тому що вони вкрай потрібні. Сьогодні не можемо говорити про судову реформу, коли реформи знищені медична, МОЗ постійно ставить перепони, і медики тікають з країни, падаючи з ніг, відпрацювавши на роботі, захворюючи на той COVID, лікуючи нас, не отримують должної заробітної плати, а їм постійно НСЗУ щось там витворює. Шановні, ми не можемо тут сидіти і мовчати, коли наглядові ради "Нафтогаз України", "Укрзалізниці", "Укрпошти" отримують мільярдні премії та заробітні плати, коли бабуся отримує пенсію в 1 тисячу 724 гривні. Я приїхав спеціально на це засідання зі свого округу, і скажу вам так: люди проклинають і парламент, і Кабмін, і Офіс Президента, тому що люди сьогодні голодують. 10 мільйонів людей сьогодні голодують, 86 відсотків населення знаходиться за межею бідності, а ми говоримо, що хтось там отримує мільярди, і не можемо вирішити зігнати цих бородавок з крісел. Шановні, зверніть на це увагу! Реформи нікчемні, і Україна летить економічно у прірву з вашими реформами. Два роки вже ви керуєте державою і нуль результату. Нуль! Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! Сьогодні було багато закидів до Президента України, та й до наших колег, до депутатів, стосовно сьогоднішнього засідання. Але давайте ж поговоримо з вами відверто і щиро і всім скажемо, а чому саме ми сьогодні зібралися. Для того, щоб розблокувати підписання законів. І якби суб'єкти законодавчої ініціативи не подали свої постанови, ніякого позачергового засідання на сьогодні не відбувалось Давайте поговоримо щиро, що жодного виступу, жодного за сьогодні змістовного виступу не було. Тому що Регламент передбачає, що такі постанови вносяться, якщо є порушення процедури. Ми говоримо сьогодні про все, але не про зміст, політичний хайп і нічого окрім цього. Ми з вами порушуємо... це є класичне, класичне зловживання парламентським правом, Тому в мене є пропозиція. Наші депутати працюють, вони точно, якщо б хотіли взяти участь у сьогоднішньому засіданні – вони б сиділи тут. Але, відповідно до календарного плану роботи Верховної Ради, на сьогоднішній день і тиждень є тиждень роботи з виборцями і ми працюємо з виборцями. І я вас всіх закликаю, давайте завершувати цей фарс і повертатися працювати з виборцями. Дякую вам всім за увагу.

Дякую. Шановні колеги, сьогодні багато звучало про повагу до Верховної Ради тут. Я хочу нагадати, що 16 грудня 20-го року в цій сесійній залі було проголосовано Постанову про зміну меж міста Радехова. На сьогоднішній день Національна академія аграрних наук не вважає проголосовану нами постанову за таку, що треба виконувати. Пане головуючий, я би хотів, щоб мій виступ був депутатським зверненням як до Кабінету Міністрів, так і до Академії аграрних наук, щоб все-таки вони передали землі, за рахунок яких збільшуються межі міста Радехова. Тому що ці землі чекають хлопці, які пройшли АТО, ООС, і вони вкрай потрібні. На жаль, Академія аграрних наук цього не робить, а ініціатором подання цієї постанови якраз був Кабінет Міністрів. Тому якраз повага до Верховної Ради України має бути, закликаю якраз відреагувати на це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу Апарат відреагувати, оформити це як звернення. Дякую. Шановні колеги, ми завершили... Так, зараз я подивлюся. Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович, "За майбутнє". І після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Товариство, я не планував брати слово, але мушу відреагувати на репліку, чи виступ, представника "Слуги народу", який сказав, що їхніх представників немає в залі, важко працюють з виборцями, і закликав з цими виборцями працювати і далі. Шановні українці, хто мене чує, всі знають своїх депутатів, принаймні мажоритарників, принаймні так мали би знати, якби вони працювали. Відконтролюйте, будь ласка, і напишіть мені на мою сторінку в фейсбук. Я завтра буду в Смілі – центр мого виборчого округу. Даю слово публічне, післязавтра буду в Кам'янці, і до кінця тижня буду у всіх селах свого виборчого округу, в яких встигну. Подивіться, скільки їх буде на виборчих округах. Досить Вашингтон сприймати виборчим округом своїх виборців!Не за те голосували люди, коли ви їм брехали, що зробите життя кращим, що закінчите епоху бідності, що всі будуть справедливі, добрі і прекрасні люди. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону Закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (реєстраційний номер проекту постанови 5069-П). Шановні колеги, прошу голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. Також я ставлю проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (реєстраційний номер проекту 5069-П1). Шановні колеги, прошу голосувати.

За-27 Рішення не прийнято. Шановні колеги, всі питання порядку денного ми вичерпали. Всі постанови… Верховна Рада своє рішення прийняла. Вельмишановні колеги, дякую усім парламентарям, які взяли участь у цьому позачерговому засіданні. У нас ще багато роботи. Тому дозвольте позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголосити закритим. Дякую, колеги. Дякую,